Molim vas. Idemo na raspravu o utvrđenim točkama dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz P.Z.E. br. 653 Predlagatelj zakona je Vlada. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za europske integracije. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Nikola Ružinski će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred nama je Protokol o teškim metalima koji je vezan uz Konvenciju o dalekozračnim prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine. Hrvatska je potpisala Konvenciju o dalekosežnom prekoračenju onečišćenja zraka iz 1979. godine, potvrdila tu konvenciju. A sada imamo pred sobom Protokol, sada pred sobom imamo protokol koji je vezan uz jedan dio te konvencije. Odnosi se na teške metale. Ovim se propisuje, ovim protokolom se propisuju dozvoljene granične vrijednosti, emisija štetnih tvari iz zraka iz stacionarnih i mobilnih izvora. izvora. Dakle ovo je protokol uz samu konvenciju koji je Republika Hrvatska potpisala 24. lipnja 1998. godine. Međutim ono što je važno ovdje istaknuti protokol je stupio na snagu tek 2003. godine. Radi se o tome da se ovim protokolom nadziru emisije štetnih tvari kao što su emisije olova, kadnija, žive i njihovih proizvoda. Stranke koje se obvezuje i koje su potpisale i ratificirale ovaj protokol moraju smanjiti ukupne količine ovih teških metala u atmosferu prema, u odnosu na baznu godinu 1990.godinu. Ono što se dogodilo u Hrvatskoj u međuvremenu, emisije tih većine tih teških metala su bitno smanjene u Hrvatskoj posebice ako govorimo o emisijama olova jer je najveća emisija olova dolazi iz mobilnih izvora, iz korištenja olovnog benzina koji je kod nas zabranjen i ne može se više proizvoditi i ne može se više upotrebljavati niti stavljati u promet tako da su te količine bitno smanjene u odnosu na 1990. godinu. Isto tako i emisija kadnija je smanjena bitno tako da je za 30% niža od onoga što je bilo u proteklih godinama. Sve to je vezano uz kvalitetu goriva i kvalitetu izgaranja. Emisija žive je nešto viša nego 2003. ali je za više od gotovo polovicu manja nego što je to u baznoj godini. Isto vrijedi i za krute čestice što možete vidjeti iz ovih dijagrama ovdje u prilogu. Prema tome predlažem da se prihvati ovo prihvaćanje ovog protokola Hrvatska isto tako može pokazati da se drži međunarodnih konvencija oko zaštite okoliša i emisije teških metala u zrak iz stacionarnih i mobilnih izvora. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, europske integracije, zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite. Hrvatskog sabora, kolege i kolegice, gospodine državni tajniče. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka smatra se okvirnom konvencijom koja ima za cilj zaštititi čovjeka i njegovu okolinu od onečišćenja zraka poduzimanjem mjera za postupno smanjenje prekograničnog onečišćenja zraka uzrokovanog prekograničnim prijenosom onečišćujućih tvari u atmosferu. Provedbama mjera i detaljnije obaveze za države potpisnice konvencije za pojedine onečišćujuće tvari uređuje se donošenjem protokola uz konvenciju. Već je državni tajnik napomenuo da je ovaj protokol stupio na snagu 29. prosinca 2003. godine jer ga je potpisalo 28 država koliko je upravo i konvencijom bilo predviđeno da taj protokol stupi na snagu. Naravno potrebno je da i Republika Hrvatska ratificira odnosno potvrdi ovaj protokol donošenjem ovoga zakona jer nam je želja da se uključimo u Europsku uniju, a i naravno da sve naše zakonodavstvo uskladimo sa zakonodavstvom Europske unije. Na temelju mnogobrojnih istraživanja, utjecaja emisija onečišćujućih tvari na sve sastavnice okoliša koje se prenose atmosferom na velike udaljenosti znanstvenici su došli do spoznaje kako povećane emisije teških metala u atmosferi štetno utječu na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet. Naime, oni djeluju na razgradnju imunološkog i nervnog sustava, te metabolizma kod živih organizama, a za neke metale dokazano je da su i kancerogeni. U cilju zaštite zdravlja ljudi i okoliša u cjelini države iz regije Ujedinjenih naroda za Europu koje su se pridružile Sjedinjene Američke Države i Kanada odlučile su donijeti ovakav međunarodni protokol kojim će, čijom će provedbom države nadzirati i smanjiti spuštanje emisija teških metala u atmosferu. Temeljne obaveze koje proističu za Republiku Hrvatsku iz ovog protokola su prvo – smanjiti ukupne godišnje emisije u atmosferu za teške metale, tj. za olovo, kadmij i živu u odnosu na razinu emisije u početnoj godini primjene ove obaveze, a to se odnosi na 1990. godinu kada je konvencija stupila na snagu i datum od kada se računaju obaveze država potpisnica. Primijeniti propise granične vrijednosti emisije za stacionarne izvore kao što su veliki uređaji za loženje, proizvodnja obojenih metala, prerada metalnih rudača, proizvodnja cementa, proizvodnja bakra, cinka, olova, visoke i lučne peći u proizvodnji čelika i sirovog željeza, proizvodnja stakla i proizvodnja klorne lužine. Prema tome, sve ove proizvodnje na ovaj ili na bilo koji drugi način javljaju se u Republici Hrvatskoj i evo vidite da se ove granične vrijednosti usvajanjem ovog protokola dolazimo u situaciju da će biti obavezne za one koji one koji su organizirali tu proizvodnju i koji djeluju u Hrvatskoj i na hrvatskom tržištu. Sve se to naravno odnosi na emisiju krutih čestica, a pridržavanje propisnih ograničenja doprinosi i smanjenju emisije teških metala. Odnosit će se to i kod novih postrojenja i modernizacije postojećih primijeniti, da se primijene najbolje raspoložive tehnike tehnike koristeći se smjernicama iz ovog protokola. Što je vrlo važno kod nas u Republici Hrvatskoj da se u proizvodnji benzina smanji sadržaj količine olova u benzinu. Primijeniti propisane granične vrijednosti za krute čestice za postojeće stacionarne izvore, izraditi programe i planove s ciljem primjene odredbi protokola, poticati istraživanje, razvoj i praćenje stanja, dostaviti periodičke informacije o emisijama teških metala tajništvu konvencije sukladno prihvaćenoj metodologiji izvršnog tijela konvencije. Dakle, to su naše obaveze koje proistječu iz ratifikacije ovoga protokola. Imajući u vidu da podatke o emisijama teških metala i krutih čestica u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1990. do 2004. godine, te ustanovljeno značajno smanjenje i misija svih teških metala i krutih čestica. Mi sa tim podacima raspolažemo. Dugoročne planove gospodarskog razvoja elektro-energetskog sustava, planiranje plinifikacije Hrvatske, orijentaciju čistih tehnologijama i modernizaciju postojećih rafinerijskih, energetskih i drugih industrijskih postrojenja, te modernizaciju prometnog sektora. I naravno i nove propise. Kao što znate ovaj Hrvatski sabor je iz ovog područja glede zaštite zraka i ispuštanja emisije iz stacionarnih izvora. To smo mi već uredili. S time su stvorite pretpostavke za ispunjavanje obaveze koje će proisteći iz ovoga zakona za Republiku Hrvatsku kad protokol stupi na snagu, te se na taj način pridonosi krajnjem cilju smanjenju emisija teških metala u atmosferu, a naravno sve poradi zaštite naših građana, ljudi, okoliša u Republici Hrvatskoj i naravno susjednim zemljama i u Europskoj Gospodine predsjedniče, klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovoga zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Nema nikakve sumnje i dokazano je da je povećana emisija teških metala u atmosferi štetno utječe na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet. Dalekosežnim prijenosom istih dolazi do njihovog trajnog taloženja i akumuliranja u područjima gdje nema antrofogenih izvora emisija, te evidentno štetnog utjecaja na okoliš. Republika Hrvatska je potvrdila protokol uz konvenciju u vezi s daljnjim smanjenjem emisije sumpora 1998. godine. Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnim prekograničnom onečišćenju zraka Republika Hrvatska je potpisala 1998., a stupio je na snagu u skladu sa svojim odredbama 29. prosinca 2003. Protokol propisuje obveze stranaka u nadziranju emisije teških metala koje mogu imati nepovoljan utjecaj na zdravlje ljudi kao i uopće na okoliš. Protokolom se propisuju obveze stranaka u pogledu emisije olova, kadmija, žive kao i o ukupnom iznosu krutih čestica. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izrađuje godišnji proračun emisija za veliki broj onečišćujućih stvari. Podaci za emisiju olova pokazuju da je ona u 2004. godini iznosila 16,1 tonu što je 31% manje nego prethodne 2003. ili čak 27 puta manje od emisije 1990. ili možda točnije svega 3,7 posto u odnosu na 1990. godinu. Taj svakako poželjni trend je rezultat sve većeg udjela bezolovnog benzina pošto emisija olova u sektoru cestovnog prometa u odnosu na ukupnu emisiju olova sudjeluje sa velikim postotkom u 2004. 70,6%. Emisija kadmija je u 2004. godini iznosila 880 kg i ona isto bilježi pad u odnosu na prethodne godine. U ukupnoj emisiji kadmija sa 82% učestvuje sektor stacionarne energetike, točnije izgaranje loživog ulja. Emisija žive je u 2004. godini zabilježila porast u odnosu na 2003. i očito je ona ovisi o količinama izgaranja prirodnog plina. Emisija ukupnih krutih čestica je u 2004. iznosila 14,8 kilotona u odnosu na prethodno razdoblje sa povećanjem ili smanjenjem ovisno o sektoru koji doprinosi ukupnoj emisiji. Protokol o teškim metalima propisuje temeljne obveze stranaka kada je u pitanju emisija teških metala, olova, žive i kadmija navedene u dodacima jedan do sedam protokola. Oni sadržavaju početnu godinu primjene obveza za olovo, kadmij i živu, kategoriju stacionarnih izvora, najbolje raspoložive tehnike nadzora emisije teških metala i njihovih spojeva iz kategorije stacionarnih izvora, vremenski raspored primjene granične vrijednosti i najboljih raspoloživih tehnika na nove i postojeće stacionarne izvore, granične vrijednosti za nadzor emisija iz glavnih stacionarnih izvora, mjere za nadzor proizvoda, mjere i gospodarenje proizvodima. Primjena odredbi ovoga Protokola jamči smanjenje emisije teških metala, olova, kadmija i žive u atmosferi, a to opet rezultira povećanoj i svakako učinkovitoj zaštiti ljudi i okoliša, ne samo u Republici Hrvatskoj nego i puno dalje i šire što je u konačnici i cilj ovog Protokola. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.